2. Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, prvo čitanje, P.Z. br. 759; Predlagateljica Zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje Zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. S nama je zamjenica ministra. Zamjenice uvodno. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovane gospođe zastupnici, poštovana gospodo zastupnici. Kao što smo prethodno govorili i u sklopu procesa reorganizacije pravosudnog sustava predlažemo Izmjene i dopune Zakona o državnom odvjetništvu jer je naravno i državno odvjetništvo bitna grana pravosuđa. Osnovni razlog za predlaganje Izmjena i dopuna ovoga Zakona je usklađivanje sa Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava kojim će se provesti reorganizacija državno odvjetničke mreže u Republici Hrvatskoj a i naravno radi usklađivanja sa ciljevima samom svrhom reorganizacije. S obzirom da se reorganizacija državno odvjetničke mreže nastavlja na reorganizaciju mreže sudova, ove predložene odredbe usklađene su sa prethodnim izmjenama i dopunama Zakona o sudovima o kojemu smo netom raspravljali. Budući da će reorganizacijom doći do smanjenja broja općinskih državnih odvjetništava, sada ih ima 33 na 22 te da će doći do okrupnjavanja ovih pravosudnih tijela i povećanja njihovih stalnih službi, predlaže se jasnije određenje pojma što jest stalna služba, dakle definiranje, osnivanje i prestanak, a uvodi se i pojam voditelja stalne službe kao mehanizma pomoći državnom odvjetniku u obavljanju poslova državno odvjetničke uprave u dislociranim stalnim službama. Predlaže se dodatna razrada postojećih odredaba ovoga zakona koje se odnose na rad pravosudne inspekcije, a u kojoj će ubuduće u širem krugu nadzornih ovlasti moći sudjelovati i ovlašteni službenici Ministarstva pravosuđa, institut podnošenja godišnjeg izvješća državnog odvjetnika Republike Hrvatske Hrvatskom saboru je vremenski određen kao i kod podnošenja izvješća predsjednika Vrhovnog suda, na način da je krajnji rok za podnošenje ovog izvješća 30. travnja tekuće godine. Radi veće učinkovitosti i transparentnosti postupka donošenja okvirnih mjerila za rad državnih odvjetništava predlaže se postojeću ovlast ministra pravosuđa da upozori glavnog državnog odvjetnika na potrebu donošenja odnosno izmjena i dopuna okvirnih mjerila za rad državnih odvjetništava zbog toga što je došlo do izmjene propisa ili provedbe drugih mjera iz ovlasti Ministarstva pravosuđa, dopuniti i ovlašću da ministar može samostalno donijeti okvirna mjerila u onom slučaju u kojem glavni državni odvjetnik u roku od 2 mjeseca od dana upozorenja nije dostavio svoj prijedlog. Predlaže se i objava okvirnih mjerila na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa. Dodjela predmeta u rad državno odvjetničkim dužnosnicima i savjetnicima će se kao i kod sudova vršiti automatskom elektroničkom nasumičnom dodjelom. Nju omogućava CTS, tzv. CTS odnosno informacijski sustav rada državnih odvjetništava, s tim da će iznimka ručne dodjele biti moguća, ali isključivo po redoslijedu primitka i po abecednom redu prezimena dužnosnika ili savjetnika u državnom odvjetništvu. Postupak dodjele predmeta u rad i dalje je naravno propisan poslovnikom državnog odvjetništva. Kao i kod sudaca, uvažavajući mogućnost i interes državno odvjetničkih i pravosudnih dužnosnika za različite oblike njihova sudjelovanja u radu međunarodnih institucija i organizacija, predlaže se regulirati mogućnost njihova upućivanja na rad u inozemne institucije ili organizacije, najdulje na vrijeme od 4 godine za koje im državno odvjetnička dužnost miruje, naravno sve uz suglasnost ministra pravosuđa i glavnog državnog odvjetnika. Evo to je ukratko sve. Hvala lijepo. Hvala zamjenici ministra. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a Vesna Sabolić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kao i kod prethodnog prijedloga izmjena i dopuna Zakona o sudovima, klub HNS-a podržava ovaj prijedlog. Vjerujemo da će ove izmjene i dopune osigurati ravnomjernu opterećenost i mobilnost zamjenika državnih odvjetnika i državno odvjetničkog osoblja te bolju iskorištenost postojećih kapaciteta u državnom odvjetništvu. Zadovoljni smo i činjenicom da se preciznije određuje nadležnost pored ostalog i rad Pravosudne inspekcije, a također se preciznije utvrđuje način podnošenja godišnjeg izvješća glavnog državnog odvjetnika Hrvatskom saboru. Time se jasno stavlja do znanja da je uspostava vladavine prava i vraćanje povjerenja svih građana u hrvatski pravosudni sustav prioritet Vlade Republike Hrvatske jer je to preduvjet za oporavak i ekonomsku održivost našeg društva. Tek tada ćemo biti sposobni za ozbiljno privlačenje domaćih i stranih investitora. Vjerujemo da će se ovom reorganizacijom omogućiti državnom odvjetništvu pokretanje snažnijih aktivnosti u borbi protiv gospodarskog kriminala, korupcije i problema unutar pravosudnog sustava. Ova reorganizacija predstavlja korak prema nužnoj reformi i jačanju državno odvjetničkog sustava, a i ovdje kao i u prethodnom odnosno pravosudnom sustavu možemo reći da je najsnažnije jamstvo učinkovitosti stručnost, profesionalna etika i solidne plaće. Kriminalne aktivnosti i dalje ugrožavaju ekonomska, fiskalna, socijalna i druga prava i interese građana Republike Hrvatske i zato je nužno zakonskim i drugim mjerama unaprijediti energičnu borbu protiv kriminala. Vlada Republike Hrvatske poduzela je kao što vidimo i dalje poduzima potrebne mjere na osiguravanju uvjeta državnom odvjetništvu s ciljem osiguravanja zakonitosti i efikasnosti njihovih postupaka. Stoga ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu podržavamo. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika Hrvatske stranke rada kolega Mladen Novak. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena zamjenice sa suradnicom. Pa tko ne bi podržao prijedlog koji kaže da idemo ka nečem bolje, to je reorganizacija državne uprave, dijela državne uprave koja će omogućit efikasniji rad. je to divno i krasno i taj dio ćemo podržat, no međutim nekad je netko prije spomenuo ako se ne varam mislim da je to baš gospodin Šuker koji je ovdje prisutan, da uobičajena praksa ove Vlade je postala da copy-paste funkcionira ovaj sistem gdje gdje stoji za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. I to stvarno, ja sene sjećam kad sam zadnji put vidio nekakav prijedlog zakona koji je došao od ove Vlade, a da to ne stoji u tekstu. I sad s obzirom da vidimo da koja tu sve promjena se uvodi, da praktično se formiraju stalne službe, da organizacijski da organizacijski dosta ima promjena sa 22 općinska, 11 općinskih državnih odvjetništava. Meni je prosto nevjerojatno da to sve skupa može se staviti pod isti nazivnik, nema dodatnih troškova i problem riješen. Da li će ova reorganizacija dovesti do neke kvalitetnije, kvalitetnijeg rada Državnog odvjetništva odnosno Ureda državnih odvjetništava i njihove efikasnosti u smislu odrađivanja pojedinih predmeta teško. Iskreno rečeno uzeo sam sa sobom fonogram sa rasprave oko Izvješća Državnog odvjetništva u tom izvješću se navodi da je 380 zaposlenih uopće nemaju svoja računala, a još ih je oko 800 toliko zastarjelo da praktično nisu za upotrebu. Da li će sad ekipiranjem njih 4 ili 5 koristiti isto računalo, pa će bit efikasniji. Ne znam, nisam siguran. Ali ću podsjetiti da efikasnost Državnog odvjetništva 20.3.2014. godine sa ove govornice sam otvorio jednu od, spomenuo jednu od afera i tad sam napomenuo da su u njoj ljudi koji su bliski SDP-u. Državno odvjetništvo nije reagiralo. Da je tada reagiralo vjerojatno se ne bi desilo ono što se kasnije desilo u tom istom slučaju da nestane jedan most od 50 tona preko noći. Da li će ovaj zakon pomoći efikasnosti toga sustava nisam baš siguran. Postavljam pitanje što je sa prijavom o kojoj smo čitali svi skupa u medijima da uprava jednog državnog poduzeća koju je ministar samo par mjeseci prije toga hvalio kao najkvalitetniju upravu u povijesti tog poduzeća preda prijavu Državnom odvjetništvu upravo protiv tog ministra. Interesantno, nema reakcije, nikad ništa nismo čuli. Da li ćemo kao i mnogo puta do sad svjedočit tome da kad netko ode, kad postane politički mrtvac da onda se pokaže efikasnost sustava ili u ovom konkretnom slučaju državnog pravosuđa. Ovo ekipiranje možemo pozdravit i kroz jednu drugu prizmu, pa recimo glavni državni odvjetnik gospodin Cvitan je rekao da će stati na kraj, da mu je to prioritet, stat će na kraj lokalnim moćnicima i da je tu jedan od najvećih problema. Svjesni smo mi činjenice da smo takvi kakvi jesmo, da smo svi mi krvavi ispod kože i da kroz neki kontinuitet odnosa dođe jednostavno do zbližavanja ljudi, postaju da ne kažem i interesno vezani i onda ponekad se onaj osnovni dio zbog čega postoji takva institucija u ovom slučaju Državno odvjetništvo ne odrađuje svoj dio posla, odnosno ne reagira na svoje svoje lokalne kolege. Jednostavno ne poduzima ništa, prešućuje, stavlja u ladice da dobije valjda predmet na kancelarijskoj vrijednosti i vjerojatno će ova promjena sigurno dati velike, velike doprinose tome da se to promijeni. No međutim, mi imamo i one hajmo reći međunarodne dijelove gdje je isto Državno odvjetništvo zakazalo pa slučaj Raiffaisen štedionica, gdje nismo čuli, taj predmet je star isto par godina. Ali ne smijemo se tome čuditi jer danas nam se premijer žalio da recimo Ustavni sud nije reagirao ako se ne varam četiri godine na predmet valutne klauzule, odnosno švicarskog franka. Sad ćemo vidjeti, doduše danas isto u medijima čitamo da ministar Hajdaš Dončić traži od Ustavnog suda da odmah reagira što je vrlo interesantno, jer smo čuli da se poštuje trodioba vlasti. Ali ministar Hajdaš Dončić danas i putem medija, ne znam da li su mediji to točno prenijeli traži od Ustavnog suda se odmah očituje po pitanju monetizacije autocesta, odnosno možebitnog referenduma. Imamo onda još i slučajeve koji su isto spominjani sa ove govornice, a to su INA, pa možda ja danas ne bih imao priliku postavit pitanje na aktualnom prijepodnevu i one sve silne prijave koje su radnici INA-e dostavili DORH-u i USKOK-u nema nikakvih, barem vidljivih ili javnosti poznatih rezultata. Što je sa RIZ-om? Evo danas smo imali priliku vidjeti ponovo neke nove dokumente koji odande isplivavaju i gdje sudjeluje i DUDI sa onako moram reći široke ruke dijele dionice hrvatskih državnih poduzeća u nekim čudnim, barem meni čudnim i neshvatljivim okolnostima ali to je vjerojatno predmet koji će ako ikad dođe na red u DORH-u ili USKOK-u bit za neke druge ili možda čak treće vlade. U svakom slučaju svaka promjena koja ide koja ide ka kvalitetnijoj organizaciji državne uprave ili dijela državne uprave ili bilo kojeg segmenta i pri tome doprinese efikasnosti tog sustava bit će pozdravljena s naše strane. No međutim, ono sve što smo imali priliku vidjeti dosad baš nam ne daje nade za optimizam. Ali podržat ćemo ovaj prijedlog mada iskreno rečeno na svaki sljedeći prijedlog ili sve ove u zadnje vrijeme prijedloge sam sve više skeptičan koliko to uopće ima smisla. Hvala lijepa. Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika SDP-a Peđa Grbin, izvolite. **Grbin, Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Evo i dosada smo imali prilike čuti glavni razlog za donošenje ovog zakona je usklađivanje sa Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, zbog toga što smo kao i u slučaju sudova i u slučaju državnih odvjetništava ovdje u Saboru donijeli kojim je započeo još jedan stadij reorganizacije i racionalizacije rada i poslovanja hrvatskog pravosudnog sustava. Ovaj zakon predstavlja sljedeći malen ali bitan korak u tome. Ovaj zakon ustvari obvezuje Vladu, a prije svega Ministarstvo pravosuđa da nastavi motriti učinke ove reorganizacije i racionalizacije i nastavi poduzimati mjere koje su potrebne da bi ona i dalje nastavljala donositi rezultate. Naime, na temelju ovog zakona definiran je način na koji će se, ovisno o potrebi, ovisno o priljevu predmeta, brzini njihovog rješavanja itd., odnosno ukidati stalne službe pojedinih općinskih državnih odvjetništava odnosno županijskih. A definirana je procedura, to je izričita suradnja Državnog odvjetništva Republike Hrvatske putem glavnog državnog odvjetnika i ministarstva. Dakle, ovo je jedna odredba koja je bila nužna u smislu donijetog Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava ali i nužna u smislu funkcioniranja i rada Državnog odvjetništva. Naravno ovo nije jedina izmjena, jedina novina u ovom zakonu. Drago mi je da je ministarstvo iskoristilo ovu priliku i predložilo i druge novine u zakonu, podsjetio bih da se ovaj zakon ako se ne varam mijenjao 7 puta dosada tako da bi mogli razmisliti o tome da napravimo jedan objedinjeni tekst koji bi objedinio sve ove izmjene i dopune razne i da donesemo možda i novi Zakon o Državnom odvjetništvu RH ali o tom potom. Što nam ovaj zakon donosi? Dodatno se uređuje … inspekcije, posebno važno definira se rok za dostavu Godišnjeg izvješća o radu Državnog odvjetništva RH. E sad, kolega Novak je prije mene govorio o sumnjama u to na koji način postupa Državno odvjetništvo i na neki način je implicirao da SDP ima utjecaj na njegov rad. SDP to dosada nije imao, a niti će u budućnosti imati, pogotovo kada imamo u vidu odredbu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu koja definira način dodjele predmeta tako da nitko nitko iz izvršne vlasti, iz zakonodavne vlasti, nadređeni državni odvjetnik neće imati utjecaj na dodjelu predmeta već će se to činiti algoritmom u posebnom postupku. Naravno pri tome će se ipak morati voditi računa da neki posebni zahtjevni predmeti se ne mogu na taj način dodjeljivati već bi se oni morali dodijeliti onim posebno iskusnim državnim odvjetnicima, ali to su iznimke pravilu koje je potrebno razmotriti. Mi smo u zadnjih godinu i pol od ulaska u EU imali jedan problem, a to je bio problem odlaska naših pravosudnih dužnosnika na rad u pravosudna tijela EU. Nije bilo regulirano na koji način oni tamo odlaze, zamrzavanje njihovog statusa itd. Ovaj zakon to uzima u obzir, zakon rješava taj problem i definira način na koji pravosudni dužnosnici RH odlaze na funkcije u EU, odnosno na koji će oni moći raditi u pravosudnim tijelima EU. Smatram da je rješenje dobro, rok od 4 godine je primjeren tako da je i ovdje popunjena jedna pravna praznina koja je dosada postojala. Sve u svemu radi se o dobrom prijedlogu zakona i SDP će ga podržati. Hvala.

namjerno plasirano čisto da bi meni nešto dokazali da sam krivo govorio. Nisam implicirao da SDP ima utjecaja na rad Državnog odvjetništva ali sam rekao ako ste dobro slušali kao i dosad. Niste vi bili 2005., 2008. na vlasti, odnosno ova koalicija, prema tome ne odnosi se na taj dio. Nego činjenica je da se odnosi na efikasnost sustava. Da, nažalost svi ti predmeti koji su, odnosno sve prijave koje su trenutno aktualne i s kojima bi se reakcijom pravovremenom bi se spriječila veća šteta. Nažalost, Državno odvjetništvo ne samo Državno odvjetništvo nego općenito pravosuđe zakazuje i reagira daleko, daleko prekasno. To je bila moja rečenica ako ste je dobro slušali. A ja se nadam da ovo nije bilo u lošoj namjeri s vaše strane. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Grbin. Izvolite. Moje isprike uvaženom kolegi Novaku ako sam vas krivo shvatio. Slušao sam njegovo izlaganje i shvatio sam da ste implicirali da Državno odvjetništvo RH ne poduzima radnje u jednom predmetu vaše sredine s s kojim se u vezu dovode određeni članovi SDP-a, tako ste rekli. Ja sam samo htio odgovoriti da je ovim zakonom predviđena jedna izmjena bitna koja će osigurati da više nema utjecaja na to kojem se državnom odvjetniku dodjeljuje predmet u rad i nadam se da će to dovesti ne samo do efikasnosti veće efikasnosti u radu državnog odvjetništva nego će dovesti do nečega što je jednako tako bitno, a to je porast povjerenja građana RH u rad pravosudnih institucija jer sada više doista nitko neće moći reći da se predmeti i pojedinim državnim odvjetnicima, njihovim zamjenicima dodjeljuju rad po babi i stričevima već će to činiti algoritam, to će činiti računalo i to će se činiti potpuno anonimno bez ikakvog vanjskog utjecaja. Evo ako sam krivo shvaćen ja se ispričavam. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Davorin Mlakar. Izvolite.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Pa ustvari jedna zanimljiva situacija, vrlo slični zakoni jedan je bio Zakon o izmjenama i dopunama o sudovima koga sada slijede izmjene i dopune Zakona o državnom odvjetništvu. Kod ovog prethodnog nadahnuti kolege govorili su više o tome kako se vrši sudbena vlast, kako su suci spori, korumpirani i čitav niz prigovora smo čuli više na rad sudaca nego o samoj materiji zakona, dok sada pod ovim drugim zakonom je ta kritika rekao bih u potpunosti izostala. To nameće zaključak ili da ste jako zadovoljni sa radom državnih odvjetništava pa nemate razloga kritizirati. Povod bi mogao biti isti zakon koji govori o racionalizaciji mreže kao i kod sudova ili je neki drugi razlog zbog čega ne želite kritizirati rad državnih odvjetništava a možda njime niste zadovoljni. Kada smo govorili o stanju u pravosuđu prilično je teško vjerovati da imamo toliko prigovora na rad redovnih sudova, a baš nikakvog prigovora na rad državnih odvjetništava. Pa sam sklon vjerovati da je taj nagli kritički osvrt provociran iz nekog drugog razloga, a ne stoga što baš prigovora na rad državnih odvjetništava nemate. S druge pak strane moram reći nešto i o tome, bilo je rečeno Zakon o državnom odvjetništvu donesen je 2009.godine do sada je već mijenjan 7 puta što bi se moglo reći gotovo dva puta godišnje i stvarno je pitanje da li mi možemo urediti neki stabilan sustav ako dva puta godišnje mijenjamo temeljne zakone po kojima te institucije trebaju postupati. Da stvar bude bolja Zakon o državnom odvjetništvu kažu mijenjamo zato što mijenjamo i Zakon o sudovima, a Zakon o sudovima mijenjamo zato što smo koncem prošle godine donijeli Zakon o sjedištima sudova pa smo onda i tada imali razlog da zbog toga donesemo i izmjene Zakona o sjedištima državnih odvjetništava. To sve govori u prilog tome da mi imamo hiperprodukciju zakona i da često puta ono što smo možda mogli urediti jednim zakonom ovako rasparcelirano samo dovodi do daljnje rascjepkanosti područja da dovodi do daljnje pravne nesigurnosti jer više niko živ ne može pratiti ove silne izmjene i dopune, a pitanje je koliko su one bile u u svakom tom trenutku nužne. To govorim zbog razloga što sam čitajući ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom i posljedice koje će se donošenjem zakona dogoditi odnosno koje će iz toga proizići možete utvrditi da u ovoj mreži državnih odvjetništava mi de facto mijenjamo nazive. Negdje se nagovješćuje da će 1.travnja 2015.dio državnih odvjetništava prestati s radom, ali i ti koji će prestati sa radom kao državna odvjetništva postat će stalne službe novo ustanovljenih općinskih državnih odvjetništava, a i neka do sada općinska državna odvjetništva postat će stalne službe državnih odvjetništava što u konačnici govori da se broj ustvari neće bitno promijeniti nego će se promijeniti njihov naziv. Ono što u ovom materijalu ne postoji, a bilo bi vjerujem zanimljivo znati koliko će ova reorganizacija utjecati na broj osoba zaposlenih u državnim odvjetništvima i da li će se zbog ove racionalizacije smanjiti i broj tih ljudi ili će dapače on narasti jer ako će kako predlagateljica kaže općinska državna odvjetništva novom organizacijom postati velika općinska državna odvjetništva to navodi na zaključak da će oni još dodatno zaposliti ljudi, a ne da će racionalizirati broj službenika koji u tim odvjetništvima rade. No, konkretna primjedba odnosno barem nešto što možemo staviti predlagateljici na razmišljanje je članak 1.gdje se članak 19.a uvodi u zakon koji u svom stavku 2.kaže "Stalna služba i odjel izvan sjedišta ustrojstvene jedinice Državnog odvjetništva koje se osnivaju na području njegove nadležnosti na kojem zbog broja stanovnika priliva pojedine vrste predmeta i drugih opravdanih razloga postoji potreba za takvim djelovanjem Državnog odvjetništva" Malo moram priznati nejasna formulacija ali sasvim sigurno ona koja omogućava u svakom trenutku ministru pravosuđa da odluči da u nekom od područja osnuje stalnu službu jer je ispunjen neki od ovih razloga. Mislim da su ti kriteriji postavljeni toliko općenito da oni omogućavaju da samo širite tu službu bez, ako tako hoćete stvarne kontrole nužnosti proširenja državno odvjetničkoga aparata zbog ovih razloga kako su navedeni. Stoga bi naš prijedlog bio do drugog čitanja da ako postoje razlozi za ustanovljenje novih stalnih službi da oni budu precizno, taksativno u zakonu navedeni a ne ovako općenito jer ova formulacija omogućuje da stalne službe, ako hoćete i karikaturalno nakon nekog vremena nabujaju do neslućenih razmjera. Sve u svemu čini se da razlozi donošenja jednog, drugog pa trećeg zakona su čista tehnika koja nas dovodi do toga da svako malo mijenjamo propise. Slažem se u potpunosti s kolegom Grbinom da bismo trebali donijeti novi zakon ili barem pročišćeni tekst svih ovih izmjena da bi se znalo u najširoj javnosti koje su to odredbe zakona koji ionako daje velike ovlasti jednom od tijela državne vlasti pa da onda barem imamo tekst na temelju kojeg možemo razgovarati sutra kada ćemo govoriti i o izvješću državnog odvjetnika koje vam ovdje nije bilo prepreka da prvo čujemo izvješće pa da onda mijenjamo zakone, to je bio prigovor, čini mi se samo sudovima. Sve u svemu nismo željeli iskoristiti ovu izmjenu zakona da bismo govorili o radu državnog odvjetništva, kao što se to činilo za sudove mada bismo imali puno toga za reći o radu državnih odvjetništava i pitanje je da li bi naše ocjene bile toliko dobre i mirne kao što je naše mišljenje da smo dovedeni praktički do toga da još jednom mijenjamo zakon jer eto kažemo da to vodi prema racionalizaciji sustava. Klub HDZ-a podržati će ovaj Zakon uz napomenu koju sam iznio uz članak 1. da razmislite o kriterijima za osnivanje novih stalnih službi, jedino ostaje pitanje ako možemo dobiti odgovor, bilo bi zanimljivo da li ovom racionalizacijom smanjujete, ostajete na istom broju ili povećavate broj zaposlenih u državnim odvjetništvima? Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku Mladen Novak. Izvolite. Hvala lijepo. Pa kolega Mlakar, malo sam zbunjen, prvo me kolega Grbin kritizirao da sam neopravdano kritizirao onda mi vi kažete da nisam kritizirao jer sam vjerojatno zadovoljan sa radom državnih odvjetništava. Pa evo sada ću probati ponovno ponoviti da sam spominjao slučaj Hajdaš i uprava HŽ-a, pa onda Raiffeisen štedionice, Kopa pa RIZ, pa INA-u, pa evo možemo dodati Adria transporte, ne znam ima toga još. Prema tome nismo mi, spominjao sam ja te konkretne slučajeve i ne mogu reći da sam zadovoljan sigurno sa radom državnog odvjetništva ali ti svi slučajevi, barem većina njih i Gredelj je tu ne bi šteta bila u tom omjeru u kojem je na kraju da su reagirali pravovremeno i na kvalitetan način. Postavili ste na kraju pitanje da li će ovo rezultirati, ova racionalizacija ili tzv. racionalizacija da li će rezultirati povećanjem ili smanjenjem broja zaposlenih u državnim odvjetništvima. Ja bih vas podsjetio da je glavni državni odvjetnik prilikom podnošenja izvješća iznio podatak da ima 457 nepopunjenih radnih mjesta u državnim odvjetništvima. I ako to rezultira i povećanjem broj, ja nemam ništa protiv ali onda ni sigurno ne može biti da je ocjena potrebnih sredstava da ih ne treba. To onda sigurno ne može biti. I vaše pitanje je na mjestu ali mi to iz ovoga ne možemo pročitati. I onda na kraju još, ovo što ste konstatirali, na kraju krajeva, vezali ste se i na raspravu od kolege Grbina, teško je pratiti sve te promjene

naknadno uključio./… rekao sam uglavnom jer vi koliko god kritizirali ne predstavljate većinu. Vi ste jedini u svojem izlaganju govorili kritički i o radu državnih odvjetništava dok su svi oni koji su vrlo grubim riječima govorili o pravosuđu, o korumpiranosti sudaca zanemarili ovu temu pa nisu o tome imali ništa za reći. Zbog toga sam rekao, tada sam ih imao više koji su govorili o tome da nam je pravosuđe sporo, korumpirano, da plaćamo velike naknade zbog sporosti donošenja sudskih odluka itd., a o svemu tome nisu imali za potrebno ništa reći o radu državnih odvjetništava što me na neki način začudilo jer vjerujem da je taj složeni sustav u dobroj mjeri međuovisan i da ne možete zamisliti postojanje jednog lošeg elementa ako je drugi tako perfektan kako bi se dalo zaključiti u nepostojanju kritika na račun državnog odvjetništava. Ja sam rekao mi imamo puno prigovora na račun državnih odvjetništava i sve ono što je javnost do sada iznosila kao probleme koji nisu naišli na reakciju državnih odvjetništava a čini nam se da je trebalo. O tome sam ja govorio u tom svom nastupu kritizirajući one koji su govorili samo o pravosuđu. S druge pak strane, žalosno je da mi iz izmjena zakona ustvari ne možemo vidjeti da li broj državnih odvjetnika odnosno svih zaposlenih u odvjetništvima raste ili pada. Donošenjem zakona postoji jedna tako stalna kategorija da svaka reorganizacija rađa novim brojem uposlenih i to je ono čega se mi bojimo. Nije loše da se popune nepopunjena radna mjesta koja su data okvirno, ali je pitanje da li će tu popunjenost pratiti i adekvatan rad, a u to mi vrlo sumnjamo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Ingrid Antičević-Marinović, izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana zamjenice sa suradnicom, kolegice i kolege. Naravno da ću podržati ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu jer zaista nakon što smo usvojili Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava i nešto vrlo slično kao što se odnosi i na sudove, tako slijedi i ova izmjena i dopuna Zakona o državnom odvjetništvu. Prigovor da ovaj zakon ne sadrži odnosno da pogrešno možda navodi i pogrešno u Poslovniku u svojoj 3. glavi svojeg uvodnog dijela, ocjene i izvori potrebnih sredstava za provođenje zakona, da za provedbu ovog zakona nisu potrebna osigurati sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. Možda se ponekad u odnosu na neki zakon to i pogrešno tako navodi pa su ipak nekakva dodatna sredstva potrebna, ali iz razumijevanja teksta i sadržaja što je smisao i sadržaj ovog zakona onda zaista tomu tomu i jeste tako jer ovaj zakon govori samo što tko radi, a zadaće su date u područjima i djelokrugu u drugom dijelu zakona. Prema tome, ovdje se samo precizira s obzirom na izmjene Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava što će tko raditi preciznije i usklađuje se. I zaista ako vidite o kojim izmjenama se radi onda je teško zamisliti uopće koja bi to, zbog čega bi došlo do izmjene odnosno do potrebe povećanja sredstava. Iako u cjelini to je bila i davna primjedba predsjednika Vrhovnog suda, čak i bivšeg predsjednika Vrhovnog suda i na to su se referirali mnogi predsjednici sudova kad su govorili da u Hrvatskom saboru kada se donosi zakon i pogotovo oni koji se tiču sudova, državnih odvjetništava da se sucima stalno i državnim odvjetnicima odvjetnicima stalno daju u zadaću pojedinim zakonima nove i nove zadaće, da to ne prati i adekvatno povećanje financijskih sredstava. Međutim, to u ovom slučaju izmjena i dopuna Zakona o državnom odvjetništvu nije slučaj. Nadalje, primjedba koja se odnosila generalno i za izmjene Zakona o područjima i sjedištima sudova i državnih odvjetništava pa onda se nastavno na to takva kritika takva kritika bila upućena i prijedlogu zakonu izmjenama i dopunama Zakona o sudovima pa i ovog Zakona o državnim odvjetništvima da mi ne znamo koji su to učinci, da je trebalo procijeniti i sve dosadašnje učinke mjera koje koje su poduzete u pravosuđu, bilo u sudovima, a posebno ovdje sada govorimo o državnom odvjetništvu. Za napomenuti je, pa 8-9 mjeseci je odlazio ministar sa cijelom svojom svitom iz ministarstva, ne samo počevši od Zagreba i predstavljajući u ovom dijelu reformu državnom odvjetništvu, predsjedniku Vrhovnog suda kao predstavniku sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj nego jednako tako i svim predsjednicima sudova, odlazio na teren, govorio dakle sa stručnom i općom javnošću što to znači, što u konačnici to ove promjene same po sebi u ovom organizacijskom smislu da nisu organizacija i promjena tek tako da se nešto čini nego što će ona u konkretnom smislu značiti za građane, kakvu to znači opterećenost pojedinih pravosudnih dužnosnika i što će to, kakve će koristi imati od toga građani. Jednako tako je bilo rečeno što će u tom smislu biti sa kadrom, kako sa pravosudnim kadrom tj. državnim odvjetnicima, njihovim zamjenicima, savjetnicima i drugom osoblju koje radi i koje je zaposleno u državnom odvjetništvu. To je sve rečeno i svi mi zastupnici smo dobili takav prikaz ovdje u Hrvatskom saboru nakon što su svi, cijelo građanstvo, a ponavljam posebno stručna javnost bila upoznata s tim. I sad se tako govori, onako napamet, nije to nama dosta, mi ne znamo. To su neodgovorne primjedbe. Iako primjedbi za kritiziranje rada sudova, državnih odvjetništava uvijek ima i treba ih biti i to ne znači kritizirati službu cjelini nego govoriti o pojedinačnim nekim stvarima koje onda možda unazađuju cijelo nastojanje i sudbene vlasti nas s ove strane da se unaprijedi, a ne unize pravosudna tijela jer onaj i uspjeh njihova rada u cjelini ovisi o povjerenju koje imaju građani u njih, a to povjerenje nažalost teško se stiče, ali brzo nestaje. Dakle ja ovaj prijedlog zakona izmjena i dopuna u odnosu na Zakon o državnom odvjetništvu vidim zaista kao jedan korak naprijed oko nečeg što je do sada bilo itekako, možda se tako nije definiralo ali ljudi su vidjeli posljedice toga da stvari ne idu onako kako bi trebale ići, a to znači jedna pravna sigurnost. To znači da je nešto kazneno djelo na području Vukovara i Zadra, da ne može u Zadru to ne biti kazneno djelo, a u Vukovaru to biti ili u nekom drugom gradu, ali to se nažalost dan-danas događa i zato su i ove mjere da se to ne događa, da se otklone one primjedbe koje građani imaju i s punim pravom pa onda i nama to šalju, dakle da se ujednači kod sudova sudska praksa a ovdje da se ujednači kaznenopravna politika. I na kraju krajeva, opravdane su one kritike da su mnoge kaznene prijave, od davnine stoji da ne zna javnost što se s njima dogodilo. Možda su davno i odbačene, kamo sreće da jesu jer to je inače u našim medijima uz veliku pompu bude objavljeno nešto kada to nije na ruku onoga što se sugeriralo, onda o tome više nemate ni riječi, ni slova. Dakle, intenciju, ja vidim da je zaista ovaj prijedlog zakona korak naprijed da neka istraga ili svaka istraga ne ode bez traga, nego da ima svoj ovakav ili onakav epilog. Ako su bili nekakvi osnovi sumnje, ako nema osnovane sumnje da se predmet zaustavi i bez obzira na pritisak javnosti, a pritisak javnosti je velik u pojedinim slučajevima s ove ili one strane bilo da je napadački ili da je obranaški što u svakom slučaju otežava djelovanje i zadaću tijela progona, a i kod sudova o kojima smo upravo bili govorili. Naravno da mi ovdje moramo se založiti upravo za takvu neovisnost, za obranu od takvih napada, ne radi samih institucija, nego radi građana koji se pojavljuju u ovakvim postupcima kada je riječ o Državnom odvjetništvu onda najčešće, pogotovo u ovoj kaznenoj …/Govornica se ne razumije./… sudovanja bilo da je riječi o optuženiku ili o žrtvi. Dakle, naše je prije svega da osiguramo ono što se ovdje i predlaže osigurati ravnomjernu opterećenost jer ne mogu kvalitetno raditi državni odvjetnici jednako onaj koji ima nekoliko predmeta ili onaj koji ima vrlo složene predmete u velikom velikom obimu. Dakle, sa ovakvim izmjenama dolazi do jedne ravnomjerne opterećenosti ali i ono što je za mene jako važno, a to je da se omogući mobilnost zamjenika državnih odvjetnika. To je već ovdje bilo spomenuto, netko je to spomenuo i to je zaista od krucijalne važnosti. Molim vas, ako i crkva svako malo određenog perioda mijenja biskupe, i to nije tek tako što se netko nekom zamjerio, nego upravo u manjim sredinama zbog zajedničkog života dolazi do određene intimizacije, dolazi do različitih odnosa prijateljstva, poznanstva što onda i kod javnosti čak ne mora ni imati to utjecaja na takvog državnog dužnosnika ali u javnosti stvara dojam da oni nisu onda u takvim slučajevima potpuno objektivni. I zato bi, mi znamo o konvenciji, Montrealskoj konvenciji koje je temeljno načelo neovisnosti pravosudne vlasti u najširem smislu riječi da oni su nepremjestivi što ih se ne može, dakle premještati niti voljom nadređene osobe, niti voljom ministra. Ali da se omogući mobilnost pogotovo onim koji to zahtijevaju, koji su spremni na tako nešto da dođu u određene sredine, a to je s obzirom na i najave što je također ovdje bilo napomenuto od strane novog državnog, glavnog državnog odvjetnika da se takve onda osobe se nađe mogućnost i da se takve osobe upravo zbog i povećanih troškova jer im to nije mjesto prebivališta, stalno mjesto prebivališta, nisu sa obitelji nađe i adekvatno vrednovanje kako bi svi oni prigovori koji su ovdje bili istaknuti na izravan ili neizravan način od svih govornika do sada bili otklonjeni, a samim time onda i punina svih ovih izmjena pa i ovih izmjena i dopuna zakona bila provedena u potpunosti. Hvala lijepa. I završna riječ zamjenice ministra, gospođe Sandre Artuković Kunšt. Izvolite. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice. Ukratko samo ću na dva konkretno postavljena pitanja biti slobodna iznijeti i očitovanje od strane ministarstva. Dakle, Državno odvjetništvo je svakako dio pravosudnog sustava i međuovisno djeluje sa djelovanjem sudova. Preustroj državnih odvjetništava prati naravno i u skladu je sa preustrojem sudova. Bilo je postavljeno konkretno pitanje da li će broj dužnosnika, zamjenika i službenika unutar državnih odvjetništava biti povećan, smanjen ili će ostati isti uslijed ovih reformskih mjera i aktivnosti. Neće Ono što je često se gubi iz vida, a ja ću koristiti priliku da naglasim. Državno odvjetništvo u djelokrugu svoga rada nema samo kazneno područje pravosuđa, nego naravno i građansko. Ovih 22 Općinska državna odvjetništva koji su po ovom prijedlogu ustrojeni omogućavaju da se unutar svakoga područja razmještavaju državni odvjetnici ovisno o tome što je potrebno učiniti da bi bili ravnomjerno opterećeni i da se naravno kroz ravnomjerno opterećenje ostvari i njihov odgovarajući učinak. Dio alata koji će ovdje vrlo pomoći i na koji smo stavili veliki akcent su okvirna mjerila o kojima smo prethodno govorili. Bilo je riječi o tome da se razlozi zbog kojih se osniva područna služba trebaju precizirati. Ja ću samo reći da smo mi te razloge definirali uopće, jer za razliku od prethodnog uređenja razloga za osnivanje ili onda i ukidanje područne službe uopće nije bilo. Da li su oni koji su sada određeni dovoljno precizni ili ne to se može raspraviti do drugog čitanja. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.